Herra forseti. Mig langar í minni seinni ræðu að fara aðeins dýpra ofan í tvo þætti sem ég ræddi í gær.

að við þurfum að veita stuðningi markvissar þangað sem hann gerir mest gagn, að beita ívilnunum þar sem ívilnana er þörf. Tökum nokkur dæmi. Bílaleigurnar, sem fengu milljarðsstuðning til að kaupa rafbíla á þessu ári á sama tíma og þær skila milljarðahagnaði, er þörf til að veita sérstaklega fjárhagslega hvata til að fá þau fyrirtæki til að kaupa rafmagnsbíla frekar en jarðefnaeldsneytisbíla

sem var kynnt með pompi og prakt fyrir fjórum, fimm árum sem mjög róttæk aðgerð en er núna að koma í ljós að leiðir eiginlega af sjálfu sér. Markaðurinn verður bara farinn 2030. Ef við ætlum að

Hvað gerum við síðan í millitíðinni þegar það vantar mögulega ný ökutæki til að fylla það skarð sem myndast? Það er einmitt það sem hefði átt að ræða á þessum fimm árum þar sem stjórnvöld voru búin að ákveða að banna nýskráningu bensín- og dísilbíla. Það nefnilega vantar svo mikið að setja fast mark, að fastsetja að nú skuli hætt að nýskrá ökutæki af þessari gerð, og setjast síðan niður með þeim sem málið snerta; setjast niður með bílasölum, bílaleigum, olíufyrirtækjum — ætli það megi ekki tala við þau líka? — setjast niður með þeim og segja: Hér er markmið stjórnvalda fyrir samfélagið allt. Hvernig getum við náð þessu saman? Í staðinn erum við með markmið í aðgerðaáætlun sem ekkert hefur verið gert til þess að stefna beinlínis að. Það er bara beðið með að útfæra það í lögum einhvern tímann seinna. Væntanlega er það í tíð næstu ríkisstjórnar sem það á að gerast. Fyrir vikið er innflutningur á bensín- og dísilbílum of mikill. Jú, við erum, eins og hefur verið bent á, næstduglegust að nýskrá hreinorkubíla í heimi en við erum líka bara fjári dugleg að nýskrá alla hina bílana. Það er aðeins farið að síga niður en engu að síður voru

Þar af rann þriðjungur til býsna stöndugra fyrirtækja. Samherji, Arnarlax og Ísfélag Vestmannaeyja skiptu sín á milli þriðjungi af úthlutuninni, tóku um 300 milljónir til sín til þess

að útbúa sláturbát með tvinnvél sem þýðir að jú, vissulega gengur hún fyrir rafmagni að einhverjum hluta

upphæð er kannski ekkert gríðarlega stór en þetta er líka upphæð sem fyrirtæki sem skila milljarðahagnaði á ári ættu kannski bara að geta axlað sjálf sem hluta af samfélagslegri ábyrgð sinni og því að taka saman þátt í því að ná þeim grænu markmiðum sem við viljum ná sem samfélag. Svo að við setjum þessar upphæðir í samhengi þá eru 300 millj. kr. jafn mikið og ríkið er að verða af í virðisaukaskatti á reiðhjólum og rafmagnsreiðhjólum á ári nema þar erum við að tala um þúsundir einstaklinga sem njóta þess. Nú er ég ekki með kolefnisútreikninginn, ábataútreikninginn, í hausnum enda efast ég um að hann hafi nokkurs staðar verið gerður í stjórnkerfinu en það kæmi mér ekki á óvart að fólkið sem fær litla styrki til að kaupa sér góð reiðhjól og rafmagnsreiðhjól, og leggur þar með mengandi bílnum sínum dagsdaglega, samanlagt skili það væntanlega töluvert meiri samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda en þessi þrjú stórfyrirtæki sem fengu sömu upphæð og allir þessir einstaklingar.

og hækka þar öll viðmiðunarmörk eins mikið og við getum. Núna er hámarkendurgreiðsla virðisaukaskatts

hvað þá ef við erum að tala um farmhjólin sem við sjáum fjölskyldur nota til að ferja tvo krakka á bögglaberanum eða vera með — hvað köllum við þetta? Þetta er ekki skott

Þau eru farin að slaga hátt í verðið á mjög ódýrum bíl en þjóna líka sama hlutverki. Þau ná utan um allar þær þarfir sem fólk hefur fyrir samgöngutæki án þess að gera sömu kröfur til samgönguinnviða og bílar gera, þess að valda hér umferðarteppu á morgnana, án þess að slíta malbiki og valda svifryksmengun, vegna þess að þetta eru allt vandamál sem rafbílar eru jafn slæmir með og bensínbílar. Þó að við losnum við losun gróðurhúsalofttegunda með því að skipta yfir í rafbíla stendur eftir að við þurfum að fækka bílum, sérstaklega í borgarumhverfinu, og það gerum við best með því að hjálpa almenningi, einstaklingum, að kaupa hjól. Þetta er ekkert flóknara, vegna þess að leiðirnar til að taka þátt í grænum umskiptum eru svo ofboðslega einfaldar. Flest kunnum við að hjóla. Flest getum við gengið á milli staða. Þau okkar sem geta þetta og vilja eiga að fá hvatningu til þess frá hinu opinbera í miklu meiri mæli en er í dag. Þetta var nú bara fyrsta atriðið sem ég ætlaði að fara yfir af tveimur þannig að ég held að ég verði að láta þar við sitja.

beina í ívilnunum þangað sem þeirra er þörf og svo sannarlega hér á höfuðborgarsvæðinu eigum við að fara að setja miklu meira púður í að gera fólki kleift að nýta sér bara reiðhjól eða það að ganga. Þessi nýju rafmagnshjól eru auðvitað ekkert hjól á sterum, þetta er eiginlega bara nýtt samgöngutæki. Mig langar að ræða aðeins við þingmanninn um hvort við hugsum hlutina alltaf alveg til enda þegar við erum að tímasetja markmið, það er nauðsynlegt að setja tímasett markmið en hvort við hugsum þau nógu langt.

Við eigum nýtt og skemmtilegt orð sem heitir flugviskubit sem vísar til þess að almenningi líður illa ef hann getur ekki hegðað sér skikkanlega í þágu náttúrunnar.

það eru bara mjög stórir skallablettir víða um land þegar kemur að möguleikum á því að hlaða og tengja. Og ef hinn frjálsi markaður getur ekki leyst það sér þingmaðurinn fyrir sér að við getum t.d. fengið Landsnet eða eitthvert opinbert apparat

og þarf þess vegna vinnu sinnar vegna að fljúga til Reykjavíkur, er stórnotandi á flugi. Það er eiginlega ekkert mikið annað í boði. Við erum búin að byggja upp samgöngukerfi þar sem þú getur annaðhvort farið á einkabíl á milli Akureyrar og Reykjavíkur eða þú getur flogið.

Munurinn er eiginlega bara furðulega lítill. Við þurfum að endurhugsa almenningssamgöngur um allt land, einhvers konar

Þetta er alla vega valkostur sem fólk ætti að hafa. Síðan varðandi hleðsluinnviðina fyrir rafbíla, sem ég er algerlega sammála um að séu ekki komnir á þann stað sem þeir ættu að vera,

fækkað ferðum okkar til höfuðborgarinnar og allur almenningur þurfi ekki alltaf að vera að fara þangað. Þannig að ég held að við verðum að fara að huga að því. Ég veit að það er áratugalangt verkefni en við þurfum einhvern veginn að stöðva þessa þróun vegna þess að þetta er ekki skynsamleg uppbygging á landi. Hún er það bara engan veginn og kallar á svo mikið af umferðaröngþveitið hér, sem stafar bara af því að fólk þarf að komast á milli staða, bætast náttúrlega við þúsundir manna á hverjum einasta degi sem þurfa að sækja þjónustu hingað en hefðu getað gert það í heimabyggð. Þannig að við þurfum til skamms tíma að huga að þessum þáttum sem hv. þingmaður kom inn á og ég styð hann fyllilega í því en til áratuga þurfum við að snúa við þessari byggðaþróun.

Í rauninni er þetta á landsvísu bara sami vandi og við er að eiga á höfuðborgarsvæðinu þar sem öll byggð er austan megin en vinnustaðir vestan megin á nesinu.

Við þurfum bara að gera eitthvert plan fyrir milljón og það plan getur ekki verið að drita fólki niður í sömu dreifingu (Forseti hringir.) og er í dag heldur er milljón manna Ísland með Akureyri sem borg,

Það er prýðileg hugmynd að Landsnet komi að því einmitt að tengja vegakerfið þannig að hægt sé að fara um á rafmagnsbíl um landið. Það eru gloppur — réttilega á bent. Ég held líka að við höfum báðir verið á þeim fundi Umhverfisstofnunar þar sem við sáum á grafi gríðarlega jákvæðan og merkilegan árangur Íslendinga í að rafbílavæðast. Það var glæsilegt

sem fór til bílaleiganna til að reyna að fá þær inn á grænu línuna sem góða fjárfestingu. Ég er ansi hræddur um að það sé ekkert svo mikill munur á okkur og dýrunum. Það þarf sykurmola eða klapp á kollinn eða hvatningu til að breyta,

Þannig að ég myndi gefa í þar. Ég myndi gefa í varðandi bílaleigurnar og telja þá vel varið peningum og ég myndi gjarnan vilja koma að því sem ég hef lagt fram í frumvarpi núna í annað og senn þriðja sinn

En þetta eru allt útfærsluatriði. Mér finnst skipta máli í þessu að við setjum niður eitthvert skýrara plan. Það er heilmikil þróun að eiga sér stað. Við sjáum

En við erum samt enn þá með gloppur á þjóðvegunum úti um landið þar sem markaðurinn er kannski ekki jafn skýr.

Þótt þau glöð vildu þá eru þau bara ekki með aðstöðuna til að hlaða þegar þau fara á milli staða. Þetta er eitthvað sem þarf að bæta úr. Varðandi bílana tók Ísland mjög vel við sér í rafbílavæðingu en vandinn er að Ísland er líka enn þá rosalega duglegt að fjölga bensín- og dísilbílum.

Það er því miður þannig að hér eru margir uppljómaðir af grænu byltingunni og þeirri framtíðarsýn en ég er ekki viss um að þorri landsmanna sé kominn þangað.

Herra forseti. Jú, hvata er þörf en það mega ekki bara vera hvatar. Ég held að við megum sletta latínu í ræðustól en hagfræðingarnir hjá Alþjóðabankanum tala stundum um „bonus malus“-kerfi, að til þess að ná fram hröðustu breytingum á kerfum þurfi bæði að vera með hvata og einhvers konar, ég vil ekki kalla það refsivönd en það er eitthvað öfugt við hvata. Þannig nærðu fram hámarksáhrifum. Varðandi rafbílana t.d. eða orkuskipti í vegasamgöngum þá erum við bara búin að vera með bónushlutann, við erum bara búin að leggja til styrki til ýmissa fyrirtækja, við erum búin að vera með ívilnanir hjá þeim sem kaupa hreinorkubíla. Hin hliðin hefur algerlega verið vanrækt og fyrir vikið hefur þetta verið nokkuð útgjaldaþungt fyrir ríkið. Eðlilegra hefði kannski verið að trappa í rólegheitum upp kolefnisgjöld á mengandi bílana og nota þær tekjur til að styðja við uppbygginguna hinum megin og ekki bara beint í vasa bíleigendanna heldur til að byggja upp innviðina sem þarf að stóla á. Það sem við, sem hið opinbera, þurfum líka að gera er að við þurfum að byggja upp valkostina.

hraða framkvæmdum við borgarlínu eins og við getum og með því að byggja upp strætókerfið hér á höfuðborgarsvæðinu og um allt land eins mikið og við getum samhliða því. Leið 55 til Keflavíkur er uppáhaldsdæmi okkar sumra um leið sem ætti að vera hryggjarstykkið í strætókerfi á Íslandi en er það ekki.

Hann kemur hér inn á risamál sem skiptir okkur gríðarlegu máli, bæði núna og til lengri tíma. Ég er algerlega sammála hv. þingmanni um að þetta er leiðin sem við munum fara og erum komin á, þ.e. að skipta

einfaldlega vegna þess að nú bý ég t.d. úti á landi, í Norðvesturkjördæmi, ferðast þar mikið og jafnvel vestur á firði ansi oft og ég væri alveg tilbúinn í það að taka undir tillögu með hv. þingmanni um að færa þetta til 2025

Það er ekki orðið nægilega þéttriðið til þess að þetta sé gerlegt í dag. Þetta er stóra vandamálið og þetta er það sem maður heyrir fólk í mínu kjördæmi, sem langar að fara á rafmagnsbíl, tala um, að þó að þróunin sé klárlega í rétta átt, að batteríin séu að stækka og verða öflugri, þá vanti svolítið upp á þarna. Ég held að það sé eitthvað sem við gætum tekið okkur saman um að berjast fyrir, að við fjölguðum í þessu neti hraðhleðslustöðva og reyndum að ýta því áfram og færum svo í að pressa á hitt

er búið að nýskrá 7.645 bíla sem ganga fyrir bensíni eða dísil að öllu eða einhverju leyti.

Það er bara heill hellingur til af bílum sem munu vera fullboðlegir næstu árin þó að við myndum hætta að flytja inn og nýskrá bensín- og dísilbíla. Spurningin er: Ætlum við að leyfa nýskráningu á 12.000 bensín- og dísilbílum á ári í ár og næsta ár og eitthvað á þessum skala alveg til 2030 sem síðan verða hér á götunum til 2040 og spúa út koltvísýringi sem við þurfum að ná niður fyrir þann tíma?

allt verði tilbúið til að geta síðan tekið í gikkinn. Það Það ætti ekki að vera mikið mál, held ég, að flýta banni við nýskráningum bensínbíla vegna þess að það er til nóg af þeim á götunum í dag.

Ég hef alveg skilning á því að við þurfum að ná okkar markmiðum. Ég hef fullan skilning á því og ég skal koma í þá baráttu með hv. þingmanni.

Það er nú kannski ekkert sérstaklega björt sviðsmynd fyrir íbúa landsbyggðarinnar að þurfa þá að fara að kaupa notaðar bifreiðar, af höfuðborgarsvæðinu mögulega meðan íbúar höfuðborgarsvæðisins geta farið í umboðð og keypt sér nýja. Þetta er kannski ekki alveg í anda minnar byggðastefnu en ég skil hvert þingmaðurinn er að fara. Ég held að við þurfum bara að reyna að tala okkur niður á einhverja niðurstöðu sem er raunhæf og við getum sætt okkur við. Varðandi bílaleigurnar — örlítið, ég veit að ég er kominn yfir tíma, forseti. Bílaleigurnar eru þannig að það er til að mynda hvati á eftirmarkaði. Bílaleigurnar eru náttúrlega langstærsti kaupandi bíla á Íslandi og með því að gefa þeim þennan hvata (Forseti hringir.) er verið að auðvelda fólki að kaupa ódýrari hreinorkubíla.

Herra forseti. Ef við hugsum okkur bara aðstæðurnar sem við erum að búa til fyrir fólkið sem kemur á eftir okkur, fólkið sem tekur við búi hérna ef við klúðrum loftslagsmálunum, þá held ég að það að keyra um á aðeins eldri bílum en við myndum vilja sé léttvæg fórn og eitthvað sem við þyrftum að skoða með opnum huga, hvort sem við búum á höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinni. Svo er náttúrlega markmiðið ekki bara að skipta út mótornum í ökutækinu, það er líka að breyta samgöngumynstrinu þannig að ökutækjunum fækki. Við þurfum ekki bara hreinni bíla, við þurfum færri bíla.

Virðulegi forseti. Hvað hefur gerst í sumar meðan við Alþingismenn vorum í fríi? Vextir hafa haldið áfram að hækka, verðbólgan er enn þá miklu meiri en í löndunum í kringum okkur og tikkaði upp í síðustu mælingu. Verðbólguvæntingar hafa nær ekkert þokast niður á við. Ráðherrar tala um efnahagsmálin eins og áhorfendur en ekki stjórnendur og sjálfur fjármálaráðherra, hæstv. fjármálaráðherra, hann er bara búinn að kúpla sig út úr glímunni við verðbólguna. „Ekki í verkahring ríkisfjármálanna,“ sagði hann, og biður þannig Seðlabankann um að hækka vexti enn þá meira. Þetta eru skilaboðin sem hæstv. ráðherra er að senda. Ég er ekki viss um að það finnist einn einasti fjármálaráðherra í Evrópu sem talar og hegðar sér með þessum hætti. Og hver ber skaðann? Hver ber skaðann af þessu ábyrgðarleysi æðsta manns hagstjórnar í landinu? Jú, það eru heimilin og fyrirtækin, fólkið í landinu sem finnur fyrir því hvernig matarkarfan hækkar og afborganir af húsnæðislánum rjúka upp frá mánuði til mánuðar. mánuðar. Ríkisstjórnarflokkarnir eru uppteknir við að hnakkrífast innbyrðis um hitt og þetta, hvalveiðar, útlendingamál, en það sem þau virðast vera alveg hjartanlega sammála um er þessi

og ég hef ekki miklu við þann málflutning að bæta. Ég vil þó gera athugasemdir við það hvernig hæstv. fjármálaráðherra ræðir um ríkisfjármálin bæði hér í þingsal og í fjölmiðlum.

ætla hefði mátt út frá sögulegu sambandi efnahagsumsvifa og afkomu ríkisins. Þetta er ekki til marks um að haldið hafi verið vel á stjórn efnahagsmála og raunar er það svo að fjármálaráð, óháður sérfræðingahópur um opinber fjármál, orðar það sem svo að sýnd hafi verið „lausung í fjármálastjórn“. Það segir sig sjálft að þegar ríkisfjármálin gera minna til að sporna gegn verðbólgu þá þarf Seðlabankinn að gera meira

Hér vantar afgerandi aðgerðir til að verja heimilin í landinu fyrir áhrifum af hækkandi verðlagi og skörpum stýrivaxtahækkunum, aðgerðir sem þyrfti að sjálfsögðu að fjármagna með auknu aðhaldi, til að mynda á tekjuhlið ríkisfjármálanna. En ríkisstjórnin má ekki til þess hugsa. Stjórnarliðar sjá rautt, rautt, sjá gamaldags sósíalisma, sem er orðasambandið sem var notað hér í gær, og hlaðborð skattahækkana, sem er nú falleg myndlíking, þegar við í Samfylkingu hvetjum t.d. til þess að þjóðin fái aukna hlutdeild í auðlindarentunni

fyrirbyggja ófrið á vinnumarkaði, koma í veg fyrir að verkalýðshreyfingin þurfi að sækja nær allar sínar kjarabætur gegnum launaliðinn. Þetta er meðal annars hægt að gera með því að efla tilfærslukerfin okkar, með leigubremsu og réttarbótum í þágu leigjenda, með auknum stuðningi við lág- og millitekjuheimili með miklar skuldir. Það er ekki að finna í þessum fjárlögum, og raunar er forseti ASÍ búinn að stíga fram í fjölmiðlum og segja að fjárlögin geri ekkert fyrir komandi kjarasamninga. Hann segir, með leyfi forseta: „Þau eru að leggja álögur á fjölskyldurnar í landinu. Það er tekjuhliðin hjá þeim. En það er lítið sem snýr að því að byggja undir kerfi sem við höfum kallað eftir varðandi kjaraviðræður. Ég sé ekki hvernig það er að gerast.“ Helstu pólitísku

Ég held að við þurfum aðeins að staldra við þetta. Ríkisstjórnin er núna að reyna að selja fólkinu í landinu þá hugmynd að hér sé bara verið að skera niður einhvern lúxus efst í kerfinu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

Þetta er auðvitað misskilningur, enda engin leið að ná fram 17 milljarða aðhaldi á málefnasviði sem telur innan við 3 milljarða að umfangi.

Hann sagði, með leyfi forseta: „Þeir sem koma með tillögur um að gera eitthvað minna en 25 milljarða eru ekki að leggja neitt markvert til í baráttunni gegn verðbólgu. Þeir sem ekki geta lagt fram tillögur hér á þinginu um að auka aðhaldið og draga úr hallanum sem nemur svona hálfu prósenti af landsframleiðslu eru eiginlega ekki marktækir í umræðunni.“ Svo mörg voru þau orð fjármálaráðherra þann 9. júní 2023. Hvað gerist svo örfáum mánuðum seinna, þann 25. ágúst? Jú, þá rýkur hæstv. fjármálaráðherra til og heldur sérstakan blaðamannafund um að hann hafi ákveðið að ráðast í aðhaldsaðgerðir upp á 17 Og þegar hv. þm. Kristrún Frostadóttir gagnrýnir útfærsluna á þessu aðhaldi hér í gær, gagnrýnir að hún eigi öll að koma útgjaldamegin og bitna á samneyslunni,

En að 17 milljörðunum sjálfum. Af rekstrargjöldum eru þetta 9,6 milljarðar á að spara í ríkiskerfinu og það er mjög upplýsandi tafla á bls. 132 í greinargerð fjárlagafrumvarpsins sem ég hvet þingmenn til að skoða. Þar kemur fram hvernig þetta aðhald skiptist niður á málaflokka. Tökum eftir að það er í heilbrigðismálum og menntamálum sem á að ná fram langmestum sparnaði, um 2 milljörðum í hvorum málaflokknum fyrir sig og þar af er helmingurinn í formi minni launakostnaðar, m.a. vegna fækkunar á starfsfólki. Það segir sig auðvitað sjálft að svona aðhald bitnar á grunnþjónustu. Þetta sést glöggt þegar maður skoðar einstök málefnasvið í greinargerð fjárlagafrumvarpsins. Tökum bara sem dæmi framhaldsskólastigið sem er mikið í umræðunni núna vegna áforma ráðherra um að klessa saman ólíkustu menntastofnunum á sérkennilegustu forsendum.

með leyfi forseta: „Það er því miður ekki langt í að erfitt verður eða ókleift að auka við stuðning við skóla og nemendur sem þess þurfa. Við stöndum þannig frammi fyrir því að einhverjir skólar munu í náinni framtíð mögulega ekki geta sinnt lögbundinni þjónustu eða menntun vegna fjár- eða húsnæðisskorts, til að mynda til þess að mæta aukningu í starfs- og verknám.“

og ef við þurfum að velja milli farsældar og jöfnuðar meðal barna, og mæta þeim áskorunum sem ég nefndi, eða að viðhalda rótgrónum stofnunum þá þurfum við að forgangsraða í þágu barna.“ Hér birtist mjög skýrt hvernig hægri pólitík ríkisstjórnarinnar er að setja grunnþjónustuna í spennitreyju. Ráðherra kemur hér til Alþingis og segir: Annaðhvort þarf ég að fórna sjálfstæðri tilvist menntastofnana til að ná fram sparnaði eða við þurfum að gefa afslátt af farsæld barna. auðvitað bara birtingarmynd þess að það er ekki samstaða í ríkisstjórn um sterka samneyslu. Við erum með flokk í fjármálaráðuneytinu sem finnst til að mynda mikilvægara að halda fjármagnstekjusköttum lægri heldur en þeir eru á hinum Norðurlöndunum, lægri en þeir eru t.d. í Bretlandi og í flestum Evrópuríkjum, og að halda auðlindagjöldum lágum heldur en að styrkja grunnþjónustuna. Og Framsóknarflokkurinn og Vinstri græn láta þetta bara yfir sig ganga. Framsóknarflokkurinn er t.d. búinn að slaufa stóra kosningaloforðinu sínu frá 2021. Þá lofaði flokkurinn því að ríkið myndi, með leyfi forseta, „styðja við frístundir barna með 60.000 kr. greiðslu til allra barna á ári óháð efnahag“.

Samkvæmt nýlegri úttekt Vörðu –rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins getur þriðjungur einstæðra foreldra ekki greitt kostnað vegna tómstundastarfs barnanna sinna. Og eins og ég sagði í umræðu um stefnuræðu forsætisráðherra: „Það er óréttlátt að barn fái ekki að æfa íþróttir eða læra á hljóðfæri vegna fjárhagsstöðu foreldra sinna.“ Við viljum ekki að samfélagið sé þannig og það þarf ekki að vera þannig. Tölum meira um aðhaldið. Skoðum hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu. Þar lækka heildarútgjöldin um meira en 3 milljarða, þar af um 303 milljónir vegna sértækra aðhaldsráðstafana. Skoðum heilsugæsluþjónustuna í landinu, þar er aðhaldskrafa upp á 320 milljónir. Það er ekki einu sinni hægt að hlífa t.d. aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum og framkvæmd hennar við útgjaldalækkun, við aðhaldi.

Skoðum sjúkrahúsþjónustuna. Þar er verið að skella 723 milljóna aðhaldi á spítalana, þ.e. Landspítala og Sjúkrahúsið á Akureyri. Framkvæmdum við nýja legudeild við Sjúkrahúsið á Akureyri er frestað. Og ef við skoðum almenna sjúkrahúsþjónustu, heilbrigðisstofnanir vítt og breitt um land, þá er þar lækkun um 440 milljónir frá gildandi fjárlögum, m.a. 83 milljóna aðhaldskrafa og frestun á framkvæmdum við Sjúkrahúsið á Selfossi. Svona er verið að kroppa hér og þar í almannaþjónustuna og þar af leiðandi er auðvitað ekki rétt að það sé verið að hlífa algerlega framlínunni og grunnþjónustunni og bara verið að skera niður einhvern lúxus. Og eins og ég sagði hér áðan, það er ljóst þegar kemur að rekstrargjöldum þá á að ná fram mesta aðhaldinu í heilbrigðis- og menntamálum. Þetta er bara staðreynd þegar við skoðum greinargerðina og skoðum til að mynda þessa töflu sem ég minntist á hér áðan. Og þetta blasir auðvitað við þegar hæstv. barna- og menntamálaráðherra mætir hér lúpulegur fyrir þing og segist þurfa að velja á milli þess að geta staðið vörð um farsæld farsæld barna, lögbundin hlutverk gagnvart börnum annars vegar og sjálfstæðri tilvist rótgróinna menntastofnana hins vegar. Ríkisstjórnin kýs með öðrum orðum að setja aðhaldið á samneysluna og almannaþjónustuna frekar en að ráðast í sanngjarna og skynsamlega tekjuöflun,

almannatryggingar og þróun á greiðslum Tryggingastofnunar milli ára í annarri ræðu, hvort sem það verður um fjárlögin hér á eftir eða í umræðum um fjárlagabandorminn í næstu viku. Hér vil ég láta nægja að segja það að það er algerlega óþolandi staða að ár eftir ár hækki ellilífeyrir og örorkulífeyrir minna en launavísitala og lágmarkslaun.

sem á að hækka á fólk og fyrirtæki. Það sem er alveg sérstaklega vitlaust í þessum nýju hagstjórnarfræðum Samfylkingarinnar er að Samfylkingin boðar stórfelldar hækkanir á fólk og fyrirtæki til að bæta í millifærslukerfin, til að auka útgjöld ríkissjóðs svo að fyrirtækin þurfi ekki að borga fólki hærri laun. Þetta er eitthvað á þá leið, herra forseti, þessi nýja hagstjórnarfræði Samfylkingarinnar.

sem eru að fara hækkandi og verða 12,2 milljarðar á næsta ári; hækkandi af því að þau eru í tengslum við afkomu fyrirtækjanna í greininni og hækka og lækka eftir henni og það skiptir máli hvað er veitt mikið. Það er augljóslega stór breyta. En mig langar að spyrja sérstaklega: Hvað ætlar Samfylkingin að hækka veiðigjöldin mikið? Hvað ætlar hún að hækka veiðigjöldin mikið og hvernig reiknar hún það út, hvernig fær hún út hver auðlindarentan af fiskveiðiauðlindinni er? Hver er hækkunin? Forseti vill minna á að ávarpa ber þingmenn með fullu nafni eða nefna kjördæmi og kjördæmisnúmer en ekki nefna bara

og kynna sér þær leiðir sem voru farnar hér, ekki bara á eftirstríðsárunum heldur langt fram eftir 20. öld í flestum ríkjum, ekki bara í norrænum ríkjum, heldur líka í Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi og víðar, halda aftur af óhóflegum launakostnaði fyrirtækja, m.a. í gegnum sterk tilfærslukerfi. Þetta er auðvitað gamalkunnugt. Hér er Samfylkingin ekki að finna upp hjólið.

þar sem fjallað er ítarlega um þetta. Ég ætla líka að minna hv. þingmann, frænda minn, á það hvaða flokkur það er sem hækkaði hér flöt gjöld á fólk og fyrirtæki upp úr öllu valdi

í topp. Ætli það hafi ekki verið 6 milljarðar eða svo sem þannig voru teknir sérstaklega af lágtekju- og millitekjuheimilum og litlum fyrirtækjum. Annars spurði hv. þingmaður um veiðigjöldin. Það eru til rannsóknir þar sem hefur verið slegið mati á auðlindarentuna í sjávarútvegi. Ég held að flestum beri saman um að meta hana á sirka 50 milljarða; einhvers staðar á bilinu 40–50 milljarða.

Frú forseti. Það er sagt að maður velur sér vini en maður getur ekki valið sér í hvaða frændgarði maður er. Ég gagnrýndi Samfylkinguna í gær fyrir gamaldags sósíalisma. Og hvað gerir hv. þingmaður? Hann kemur hér og vísar í yfir 100 ára gamla sósíalíska hagfræði, keynesismann, til að réttlæta nýju hagstjórnarfræði Samfylkingarinnar. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að staðfesta orð orð mín og gagnrýni um þennan gamaldags sósíalisma. En ég þakka líka hv. þingmanni fyrir svarið og að upplýsa um það hvað Samfylkingin leggur til grundvallar þegar hún ætlar að fara að hækka skatt á sjávarútveg án þess að hafa það í tengslum við afkomu greinarinnar, vísa í einhverjar rannsóknir. Það er þá bara ágætt að Samfylkingin er að fara að hækka skatt á landsbyggðina. Hún er að fara að hækka skatt á fólk og fyrirtæki hringinn í kringum landið sem stendur í framleiðslunni, (Forseti hringir.) stendur í verðmætasköpun og er að viðhalda störfum um land allt. Takk kærlega fyrir.

talað sérstaklega um mikilvægi þess að ástunda hér sveiflujafnandi hagstjórn í anda keynesisma. Það hafa samstarfsflokkarnir í ríkisstjórn líka gert. Hér virðist hann vera á einhvers konar jaðarskoðun

þar sem stærri hluti auðlindarentunnar rennur í ríkissjóð og er þá m.a. hægt að nýta til að byggja upp innviði við sjávarþorpin.

og hvort hún sé einhuga í þeim efnum. Það sem stendur upp úr eru

Við erum á þessari vegferð og getur þingmaðurinn ekki tekið undir það að við erum einmitt að stíga skref í rétta átt á hverju ári í að efla heilsugæsluna, heilbrigðiskerfið og velferð fólks?

Það sem ég sagði um lækkun útgjalda til ákveðinna verkefna er bara beint upp úr þessu plaggi hérna, fjárlagafrumvarpi og greinargerð þess. Hv. þingmaður getur bara flett þessu öllu upp, getur skoðað nákvæmlega hvað ég sagði, flett nánast orðrétt sömu setningum upp, fundið þær í þessu ágæta plaggi. Já, það er verið að auka framlög til heilbrigðismála, þó það nú væri. Mikið af því fer í nýjan spítala, sem er vel. Það breytir því ekki að það ríkir kerfislægur vandi í heilbrigðiskerfinu vegna viðvarandi vanfjármögnunar og manneklu. Það eru langir biðlistar eftir þjónustu, það hefur skort á samhæfingu og að þjónusta sé veitt á réttu þjónustustigi. Hv. þingmaður talaði hér um einkarekstur. Einkarekstur í heilbrigðiskerfinu er staðreynd. Samfylkingin ætlar ekki að að breyta því. Samfylkingin ætlar ekki að skrúfa fyrir einkarekstur í heilbrigðiskerfinu, svo sannarlega ekki. Það sem hefur hins vegar vantað upp á er að það sé almennilegt eftirlit með þessum einkarekstri. Þar hefur t.d. sjúkratryggingastofnunin ekki haft burði til að sinna sínu hlutverki, enda sagði fyrrverandi sagði fyrrverandi forstjóri Sjúkratrygginga sig frá því hlutverki einmitt með þeim orðum að stofnunin væri í raun ófær um að sinna lögbundnum skyldum vegna vanfjármögnunar. Þannig að ef ætlunin er að nýta peninga í heilbrigðiskerfinu vel — það er ekki bara hægt að dæla peningum endalaust í heilbrigðiskerfið, það þarf líka að nýta peningana vel. Þess vegna höfum við t.d. kallað eftir innri endurskoðun á Landspítala. Það hefur strandað á á fjármálaráðuneytinu sem hefur enn ekki sett reglugerð og viðmið sem nauðsynleg eru til þess að koma upp slíku eftirliti. Ef við ætlum að nýta peninga vel þá þurfum við einmitt að styrkja rekstur Sjúkratrygginga. Það mun

spítala; stærsta framkvæmd sem við höfum staðið í að ég held bara í sögunni og verður ánægjulegt að sjá hann rísa, umtalsvert betri umgjörð undir þessa veigamiklu starfsemi. Ég hjó eftir því í málflutningi þingmannsins að það virðist þá vera kominn einhugur um það, ef ég skil hann rétt, að einkarekstur geti verið skynsamlegur í heilbrigðiskerfinu. Þá er kannski mín seinni spurning varðandi andsvarið: Á það við heilsugæslur úti á landi til að mynda? Er Samfylkingin fylgjandi því að auka einkarekstur heilbrigðisstofnana, heilsugæsla um landið?

t.d. uppbyggingu á starfssvæði heilsugæslunnar á Akureyri, lækka þar um 650 milljónir. Svona mætti lengi telja. Eins í sjúkrahúsþjónustu, 723 milljóna aðhald. Það þýðir ekki að það sé ekki verið að auka fjármuni til heilbrigðisþjónustu almennt, enda náðust samningar við sérgreinalækna og verið að byggja nýjan spítala þannig að því hélt ég að auðvitað hvergi fram. Varðandi einkareksturinn þá

Við lesum það augljóslega með ólíkum gleraugum og þegar sagt er að verið sé að auka í heilbrigðisþjónustu þá er nú dapurlegt að fara niður í hvern og einn málaflokk. Við vitum það. Þetta er risavaxinn málaflokkur. Það er verið að gera gríðarlega vel, búið að hækka framlög til heilsugæslunnar um 37% með sérstökum átökum. Auðvitað er það þannig að innan hvers málaflokks þarf svo líka að forgangsraða

Ef hann hefur nú lúslesið fjárlagafrumvarpið þá sér hann að þar er hækkun. Það er verið að vinna markvissa og faglega vinnu í matvælaráðuneytinu undir yfirskriftinni auðlindin okkar þar sem verið er að vinna að hækkun veiðigjalda. Mig langar að spyrja hv. þingmann: Hvernig myndi hann gera þetta? Hvernig myndi Samfylkingin fara í þá vegferð að hækka veiðigjöld? Er það bara út frá eigin brjóstviti eða myndu þau hugsanlega gera eins og matvælaráðherra, að taka samtalið við alla aðila, hafa þetta tengt byggðunum í landinu og gera þetta á faglegum og vísindalegum grunni?

við að hækka veiðigjöld. Eins og ég sagði áðan þá hefur auðlindarentan í sjávarútvegi verið metin um 45–50 milljarðar að umfangi og eðlilegt að drjúgur hluti hennar skili sér til ríkisins. Ég held að Samfylkingin muni ekki fara þá leið Vinstri grænna að mæta einhvern veginn inn í ráðuneyti og vita ekkert hvað þau ætla að gera og þurfa einhvern veginn að vera með heilu starfshópana til að finna út úr því heilu og hálfu kjörtímabilin Þessi ríkisstjórn er búin að sitja hérna í hvað, það eru að verða komin sex ár, þannig að það er löngu tímabært að ná árangri hér. Varðandi heilbrigðismálin þá er auðvitað það sem ég var að gagnrýna í minni ræðu ummæli ræðu ummæli bæði hæstv. fjármálaráðherra og hæstv. forsætisráðherra um að það sé verið að verja framlínuna, að aðhaldið sé ekki að koma niður á heilbrigðiskerfinu og menntamálunum. Það er gefin sú mynd að það sé bara verið að skera niður einhvern lúxus efst í kerfinu. En þegar nánar er að gáð þá er verið að ná fram mesta sparnaðinum, mesta rekstraraðhaldinu, í heilbrigðismálum og menntamálum.

Það þýðir að það er harðari aðhaldskrafa á ákveðnar stofnanir sem mun gera þeim erfiðara um vik að sinna fólki. Það þýðir ekki að það sé ekki almennt verið að auka fjármuni til heilbrigðismála, guð minn almáttugur og þó það nú væri.

og hv. þingmaður staðfestir það hér, að honum hugnast ekki leið Vinstri grænna og hæstv. matvælaráðherra, að byggja hækkanir í sjávarútvegi af okkar sameiginlegu auðlind sem í dag er 33% af reiknistofni til ríkisins. Nú er verið að hækka það og það er gert í gríðarlega öflugri og faglegri vinnu.

Ef við erum í lýðræðisríki og ef við erum í fjölflokkakerfi og ef við erum ekki öll nákvæmlega sammála um leiðina eða niðurstöðuna, hugnast þá þingmanninum þessi aðferð,

þegar ég segi að við ættum kannski ekki að bíða heilu og hálfu kjörtímabilin og vera bara með einhverja samtalshópa að störfum, í staðinn fyrir að mæta undirbúin til leiks.

Já, eins og ég segi og hef sagt hér, ég óska ykkur góðs gengis við að ná fram auknum veiðigjöldum. Við í Samfylkingunni höfum talað fyrir því að það sé sérstaklega gert með m.a. álagi á stærri útgerðir, það er sú leið sem hefur hugnast okkur best, enda eru þær svo sannarlega aflögufærar.

skera niður út í loftið. Það er bara verið að skera niður til að skera niður, ekki til að forgangsraða til framtíðar eða eitthvað slíkt.

Þrátt fyrir að það skorti pólitíska sýn í þetta skjal, í þetta frumvarp þá sýnir það samt svolítið pólitík þessarar ríkisstjórnar

en það er svolítið eins og það sé eitthvað sem gerist og annað ekki og afleiðingarnar eru einhver áhrif á fjárlögin, á útgjöld og tekjur ríkisins. En þar birtast líka áherslurnar og við sjáum það ágætlega í þessum fjárlögum. Þarna er það sem ég ætla að leyfa mér að kalla „random“ niðurskurð og flatar aðhaldskröfur út í loftið, af því við þurfum svo mikið að spara en sums staðar eru aukin útgjöld og það er ekki vegna þess að við höfum ákveðið að já, þetta sé það sem við viljum verja peningunum okkar í, heldur vegna þess að ríkisstjórnin hefur tekið ákvarðanir og í krafti meiri hluta síns á þingi samþykkt löggjöf, fleiri en eina, þótt ein sé mér sérstaklega hugleikin, sem stórauka útgjöld ríkisins í eitthvað sem ég held að okkur langi ekkert til þess að vera að eyða peningunum okkar í. Þessi útgjöld eru þannig afleiðing af stefnu ríkisstjórnarinnar þó að það sé engin stefna á bak við þessa fjármálaáætlun og þetta fjárlagafrumvarp, eins og hv. þm. Kristrún Frostadóttir vakti athygli á með skemmtilegum hætti.

samþykkti meiri hlutinn hér á þingi breytingar á lögum um útlendinga. Það mátti skilja á máli þeirra sem studdu það frumvarp og það mál það þyrfti að ráðast í þessar aðgerðir vegna þess að við værum að eyða allt of miklum peningum í útlendingamál. Það skýtur skökku við vegna þess að þessar breytingar gera ekkert annað en að auka útgjöld ríkissjóðs til útlendingamála. Ekki til þess að hjálpa fólki, alls ekki, þvert á móti fer þorri þess kostnaðar í það sem við getum kallað hæliskerfið, bara svo við tölum mannamál, fer í það að reyna að halda fólki frá landinu, koma því í burtu af landinu og senda skilaboð um að það sé ekki velkomið. Það eru útgjöldin, það er það sem þessir peningar fara í. Hæstv. fjármálaráðherra nefnir töluna 15 milljarðar, 15,3 milljarðar segir hann að fari í útlendingamál að þessu sinni. Þetta eru svakalegir peningar. Það er ekkert langt síðan, mér finnst eins og það séu hreinlega nokkrar mínútur síðan, ég stóð hérna uppi í pontu talandi um 6 milljarða og mér blöskraði. Þetta eru aukin útgjöld og þau munu stóraukast á næstunni. Það stendur reyndar í fjárlögunum að það sé verið að tala um tímabundið aukið framlag en það hefur líka verið þannig síðustu tíu árin með þessari stefnu ríkisstjórnarinnar, alltaf tímabundið aukið framlag til þess að reyna að koma fólki í burtu af þessu landi, fólki sem við þurfum á að halda. Þessar breytingar á lögum um útlendinga sem voru gerðar í vor snerust hins vegar ekkert um sparnað.

fyrst og fremst um að senda skilaboð; það átti að reyna að fá fólk til að hætta að koma hingað. Vandinn við þetta er þessi: Þorri þeirra útlendinga sem koma hingað og leita verndar eru flóttamenn, eru raunverulegir flóttamenn. Það er ekki bara mín skoðun og það er meira að segja ekki bara skoðun mannúðarsamtaka eða annarra, þótt líklega myndu fleiri falla undir þá skilgreiningu heldur en þá sem ríkisstjórnin byggir á og stjórnvöld byggja á, því að samkvæmt þeim lögum sem við höfum hér og

efnismeðferð sem voru ekki taldir eiga rétt á stöðu flóttamanns eða mannúðarleyfi, 92 af 3.591. Þetta er ekki stór hluti. Þetta eru þeir einstaklingar sem fá efnismeðferð umsóknar sinnar hér á landi. Alvarlegustu breytingarnar á þeim lögum sem voru gerðar núna í vor voru þær að það var ákveðið að hætta að veita fólki þjónustu sem er búið að fá synjun og neitar að fara af landinu.

Það kostar sannarlega sitt að halda fólki uppi sem má ekki vinna, má ekki sjá um sig sjálft, er ekki heimilt að bjarga sér sjálft. Það sannarlega kostar sitt en það kostar kostar langtum minna en það kostar meðalmanninn að draga fram lífið vegna þess að þetta er algjör lágmarksþjónusta. Einhver benti mér á það hversu skakkt það er að tala um þjónustu, þetta er bara lögfræðilegt hugtak. Við erum að tala um algjör lágmarksbjargráð. Við erum að tala um að fólk hafi þak yfir höfuðið og smá hafragraut til að borða á morgnana. Það er ekki verið að tala um neinar steikur, humra eða vín.

nokkur. Svo eru ákveðin ríki þar sem eru engir slíkir endurviðtökusamningar og ríkin taka ekki við fólki í slíkum nauðungarflutningum. Þetta eru ekkert rosalega mörg lönd,

aðkomu hjálparsamtaka og einstaklinga sem hafa gripið inn í fyrir hönd stjórnvalda til að halda fólki lifandi hérna, svo við séum ekki með það deyjandi úti á götu. Þetta var markmiðið en þessi breyting var byggð á því að það væri svo hræðilega vont að vera að eyða öllum þessum peningum í að halda uppi fólki sem á að fara heim til sín þannig að við tökum þjónustuna af þeim, til þess að þau fari bara heim til sín.

að mjög lítill hluti fólks fer, enda eru afleiðingarnar mjög skýrar. Í Danmörku eru búðir, svokölluð búsetuúrræði með takmörkunum

Þetta eru ekki margir einstaklingar í stóru myndinni en sannarlega allt of margir, eins og ég hef tæpt á. Þær hugmyndir sem eru hérna uppi eru enn þá dýrari en fyrirkomulagið sem

veita fólki kost á því að fá einhvers konar dvalarleyfi, sækja um einhvers konar dvalarleyfi eftir ólögmæta dvöl, sannarlega að 10–12 árum liðnum en það er meira en við erum að gera. Það er meira en við erum að bjóða. Við höfum sannarlega skítamixað þessi mál hingað til. Hingað til hafa einstaklingar verið hérna jafnvel í tíu ár. Ég veit um dæmi þess að fólk hafi verið hér í tíu ár

þetta er rándýrt fyrir íslenska ríkið. Þetta hefur engin áhrif á þorra þeirra sem hingað leita. Það er ekkert sem bendir til þess að þetta muni eitthvað fækka fólki sem kemur hingað vegna þess að flestir sem koma hingað eru að flýja stríð í Úkraínu, eru að flýja aðstæður í Venesúela, eru að flýja ákveðnar og geta komið hingað, þetta eru einstaklingar sem geta komið hingað án vegabréfsáritunar. Það er ekkert sem sendir þessum einstaklingum nein skilaboð. Þetta er mjög lítill hópur sem mun ekki koma til Íslands og það verður þá bara vegna þess að við erum svo vond við útlendinga. En það sem verra er: Skilaboðin sem þetta sendir eru eingöngu þau — og þau fara til alls heimsins og til allra sem búa á Íslandi líka — að við séum vond við útlendinga. Við viljum ekki útlendinga, við viljum ekki fólk og sérstaklega ekki fólk af ákveðnum uppruna. Þetta eru skilaboðin sem þetta sendir, að við séum reiðubúin að henda fólki út á guð og gaddinn ef það drífur sig ekki heim. Hvort sem fólk óttast að verða flutt eða ekki þá eru þetta skilaboðin og þessi skilaboð eru grafalvarleg. Það sem ríkisstjórnin er að gera þarna er að skapa hættu í samfélagi okkar, hættu sem við eigum að vera að berjast gegn. Við eigum að vera að snúa þessari þróun við. Það er ekki verið að spara neina peninga með þessu. Það er ekkert við þetta sem bætir samfélag okkar með neinum hætti,

nú þegar að byggja upp líf sitt og annað. Sannarlega erum við að glíma við áskoranir varðandi innviði og annað á Íslandi en við vitum vel að það hefur ekkert með þennan hóp að gera. Þessi hópur er brotabrot þar. Það eru þúsundir einstaklinga sem flytja til Íslands árlega

Hvað við tækjum eitthvað af þessum 15 milljörðum og notuðum í það sem er verið að skera niður í þessu fjárlagafrumvarpi; að kenna fólki íslensku, tryggja aðgang fólks að íslenskukennslu?

Okkur vantar fólk. Fólk er ekki kostnaður og það er engin hámarksstærð á samfélögum. Fjölmenning skapar áskoranir, hún gerir það,

verða reiðir við það að við séum að senda þeim vond skilaboð, nei, við erum að ýta undir hægri öfgaöfl. Við erum að gefa þeim rödd, gefa þeim „platform“ sem hatast við þessa hópa, sem hafa haft vit á því að þegja hingað til.

vegna öfga hægri afla. Þið sjáið hvernig er verið að hóta hinsegin fólki á Íslandi í dag. Og ég get sagt ykkur að þið vitið ekki helminginn vegna þess að það er ekki alltaf gagn að því að

um hinsegin fólk í fjölmiðlum á síðustu dögum. Og þetta er engin tilviljun, þetta er ekkert óvart. Þetta er vegna þess að það er verið að gefa þessum öflum byr undir báða vængi. Það er þarna sem áskorunin liggur þegar samfélag okkar verður fjölmenningarsamfélag og það sem við þurfum að gera er að standa vörð um samfélag okkar eins og við höfum byggt það upp. Hvernig gerum við það? Við gerum það ekki með því að senda hatursfull skilaboð og eyða milljörðum í það í þokkabót. Við gerum það með því tryggja tungumálið okkar. Hvað er það sem gerir okkur að þjóð? Hvað er það sem gerir Ísland að Íslandi og er það sem við erum svo hrædd við að missa? Það er tungumálið. Það er sagan okkar. Það er náttúran. Það eru mannréttindin. Það er réttarríkið sem við höfum byggt hérna upp, friðurinn, dýrðin. Þetta er það sem við eigum að vera að passa upp á en við erum að gera öfugt, við erum að vinna gegn eigin menningu með því sem við erum að gera. Við erum að skemma hana innan frá. Það eru ekkert útlendingar sem eru að eyðileggja þetta samfélag heldur erum við að gera það sjálf af ótta og það er óþarfi.

það að útgjaldaaukningin sem við sjáum í þessu fjárlagafrumvarpi er ekki vegna þess að við erum að reyna að hjálpa mörgum. Hún er ekki vegna þess að við erum svo góð við flóttamenn, það er öfugt, það er vegna þess að við erum að fara í öfuga átt. Hér er nóg af störfum, hér er nóg pláss og okkur vantar fólk.

en það er svo sem önnur og lengri umræða. Það er sem sagt ekki verið að auka framlög hvað þetta varðar, og reyndar

þá er ekkert búið að reikna út, það er ekkert búið að meta. Það er ekkert verið að meta hvaða áhrif þessar aðgerðir, eða ekki-aðgerðir, munu hafa

gerð úttekt á því hverju sinni þegar það er farið í einhverjar aðgerðir hvaða gagn það gerir. Gerir það eitthvert gagn og hvaða gagn gerir það og hversu mikið? Hvað þurfum við að gera til þess að ná þessum markmiðum? Það er ekkert í gangi. Losun hefur aukist ef við lítum til síðustu ára, í besta falli staðið í stað um tíma, og ekkert sem bendir til þess að við séum að fara að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Enda eru markmiðin bara sett eins og kannski allt annað, út í loftið, eins og niðurskurðurinn allur, út í loftið með krosslagða fingur: Sjáum hvað gerist, við ætlum að gera þetta og gerum það bara einhvern veginn. Þetta er kannski svolítið íslenskt. Kannski er þetta íslenska menningin sem við erum svo hrædd um að spillist með of mörgum útlendingum. Og hvað er lagt til hér? Ekkert. Það er ekkert lagt til til að

Frú forseti. Ég þakka þingmanninum fyrir ræðuna. Hún tók nú stóran hluta af henni undir málaflokkinn útlendingamál.

Eins og þingmaðurinn veit þá er ég mikill stuðningsmaður innviðauppbyggingar og ég hjó eftir því í ræðu hennar að hún kastaði því fram sem hugmynd að það væri hægt að leysa um málaflokkinn og setja það fjármagn sem nú er að fara í verndarkerfið í innviðauppbyggingu. Mín spurning snýr að því hvort ég geti fengið kannski nánari skýringar á pælingum þingmannsins. Það liggur fyrir að við erum með verndarkerfi. Það kostar 15

og við reynum að sinna þeim hópi faglega og vel. Það er svona mín spurning til þingmannsins, hvernig mætti útfæra það og kannski leiða mig inn á réttari brautir vegna þess að það er alltaf ástæða til að gera betur og hagræða, finna fjármagni nýtilega staði í kerfinu. Þannig að gott væri að fá útskýringar þingmannsins á því.

lifir og hrærist í einhverjum málaflokki þá fer maður að taka svo mörgu því sem maður veit sem algerlega augljósu og gefnu. Ég ætla kannski bara að svara þessu með því að fara yfir það í hvað þessir 15 milljarðar fara.

Það eru tekin viðtöl og annað slíkt. Stærsti liðurinn held ég að sé uppihald einstaklinga, umsækjenda um alþjóðlega vernd. En hvers vegna þarf að halda þeim uppi?

þó að, eins og ég nefndi hérna áðan, það sé alltaf verið að færa hjá manni mörkin. Málsmeðferðartíminn er allt of langur. Hvar er stysti málsmeðferðartíminn í þessum málum?

Málin taka lengri tíma ef við ætlum að segja nei, það tekur lengstan tíma að segja nei. Það tekur marga, marga mánuði og svo er það kært og það fer til kærunefndar útlendingamála og allan þennan tíma þarf að halda fólki uppi.

tilraunir til að útskýra þetta aðeins fyrir mér. Ég furða mig aðeins á þessari nálgun. Við erum sammála um það, ég og hv. þingmaður, að málsmeðferðartíminn er allt of langur. Ég held að flestir sem hafa kynnt sér þennan málaflokk séu sammála því. Leiðir til þess að stytta hann eru vel þegnar og það er sannarlega eitthvað sem er partur af þeirri mannúð sem á að vera innan kerfisins.

húsaskjól, uppihald o.s.frv. til þess að það sé mannsæmandi á meðan mál þeirra er tekið fyrir. Síðan kemur annaðhvort já eða nei út úr því.

Hvernig hægt sé að draga úr kostnaði og hvað þá um 15 milljarða kr. sé ég ekki í svipinn nema þá að við leggjum verndarkerfið niður að einhverju leyti

En ég ætla að svara þessari spurningu með þessum hætti: Þegar einstaklingur fær jákvæða niðurstöðu þá fær hann annaðhvort stöðu flóttamanns, svokallaða viðbótarvernd, eins og frægt er orðið, eða dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Þetta eru þrjú dvalarleyfi sem fólk er að sækja um. Þetta eru dvalarleyfi, fólk er að sækja um dvalarleyfi, það er í rauninni ekki að sækja um neitt annað.

til eins til fjögurra ára og svokallað óbundið atvinnuleyfi. Það þýðir að þeim er ekki bara frjálst að vinna hvar sem þeim sýnist, í hvaða hlutfalli sem þeim sýnist, heldur geta þau líka stofnað sitt eigið fyrirtæki eða unnið sjálfstætt. Með öðrum orðum, einstaklingum gefst færi á að fara bara og sjá um sig sjálfir, finna sér íbúð, finna sér vinnu, hefja lífið. Ef við gerðum þetta á skemmri tíma þá held ég að það myndi spara fjölmarga milljarða.

hættum þessu vegna þess að þetta eru einstaklingarnir sem munu kæra málið vegna þess að þetta eru hræðilegar ákvarðanir. Það er verið að senda fólk í hræðilegar aðstæður. Þetta er löng málsmeðferð. Dyflinnarmál, þar sem á að senda fólk til annarra ríkja í Evrópu,

Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þær umræður sem átt hafa sér stað um fjárlagafrumvarpið frá því að það var lagt fram. Í mínum huga eru eru fjárlög hvers árs eitt það mikilvægasta sem við erum að fjalla um hverju sinni því að þar erum við

eyða þessum peningum sem teknir eru inn í ríkissjóð í formi skatta. Það skiptir máli hvernig við ráðstöfum þeim og þar erum við kannski bara alla daga að velta fyrir okkur hvernig

og kannski ekki mikil mynd komin á hver hin endanlega þörf verður því að það á eftir að rýna þetta alveg niður í eindir í hverri nefnd fyrir sig, fá inn í nefndirnar gesti til að fjalla um það sem að þeim snýr og vonandi kemur eitthvað vitrænt út úr því. Þegar ég sá fjárlagafrumvarpið fyrst

vegna þess að við erum að búa til nýjar leiðir eða eru að verða hér einhverjar kerfisbreytingar sem eru að stuðla að auknum bata? Hvað er það? Svo þegar maður fer að skoða þetta þá sér maður auðvitað bara mikil þensla í samfélaginu er að orsaka auknar tekjur ríkissjóðs og á sama tíma eru þessar auknu tekjur líka að valda ákveðnum vandamálum. Þrátt fyrir að búa til einhvern afkomubata fyrir ríkissjóð hefur aukin þensla þær afleiðingar í för með sér að hér ríkir mikil verðbólga og það hefur haft verulega neikvæð áhrif á

við séum stundum uppi á toppnum og allir í svaka stuði og víman alveg að drepa okkur af því að það er svo gaman en svo förum við niður í lægðir til þess á milli. Þetta er ekki gott að búa við og erfitt fyrir fólk sem er kannski að að eyða aleigu sinni í að fjárfesta í húsnæði, takandi lán, að sjá kannski eignamyndun sína bara hverfa vegna þess að verðbólga eykst hér langt umfram það sem eðlilegt getur talist.

þá værum við farin að sjá tugi milljarða bara þar, sem væri þá hægt að ráðstafa í eitthvað annað betra en að vera að greiða vexti. Það sama gildir auðvitað um fyrirtækin sem þurfa þá að velta auknum vaxtagreiðslum út í verðlag og það sama gildir um heimilin sem eru þá að berjast við að ná endum saman. Það eru sorglegar frásagnir af ungu fólki sem er að missa aleigu sína vegna þess að það ræður ekki við að greiða afborganir af lánum. Það sér séreignarsparnaðinn sinn sem var lagður inn í lánin hverfa

unga fólksins sem hefði átt að safna þessum séreignarsparnaði til efri ára, ákvað að fjárfesta í húsnæði en er að tapa séreignarsparnaðinum sínum af því að verðbólgan er svo mikil. Þá veltir maður fyrir sér hvað er til ráða. Mig langar bara að vera hérna uppi í pontu og leggja eitthvað til af því að ég hlustaði á ansi frjóa umræðu í morgun um loftslagsmál og það gleður mig þegar maður sér og heyrir þingmenn tala í lausnum og horfa á möguleikana á því að reyna að betrumbæta eitthvað. Ég gat ekki betur heyrt á þeim þingmönnum sem tóku þátt í þeirri umræðu en að það væri bara fullt af hugmyndum sem hægt væri að fara í að skoða sem gætu orðið til góðs.

um það sem við ætlum að gera á morgun eða á eftir heldur hvernig við ætlum við að skilja við þetta samfélag til barnanna okkar. Ég er að verða gamall karl og það skiptir mig máli hvernig börnunum mínum og unga fólkinu mínu reiðir af,

Verðbólga er mannanna verk. Við búum til verðbólgu með verðbreytingum. Ef það eru engar verðbreytingar þá verður engin verðbólga. Ef engir hlutir hækka þá eykst verðbólga ekki. Þetta er bara ekkert flóknara en það og þessu áttuðu menn sig á þegar þjóðarsáttarsamningarnir voru gerðir 1990.

Ég gagnrýndi það mjög í fyrra þegar fjárlög voru lögð fram með nánast vísitölubindingu á krónutölubreytingar

við tökum þátt í því, landsmenn allir; fyrirtæki, launþegahreyfingin, ríkissjóður, að koma verðbólgunni niður. Það er hægt að koma verðbólgunni niður. Við þurfum bara að ákveða það og við þurfum að vera saman í liði til að gera það. Sú breyting núna á ekki að fara í vísitölubindingu krónutöluhækkana í fjárlagafrumvarpinu og það er vel. Núna á að gera þetta þannig

þjóðarsátt um 3,5%? Hvernig væri það, þjóðarsátt um 3,5%? Komum verðbólgunni niður í 3,5% á þessu ári, ekki einhver 6% eins og vænta má.

Fyrirtæki geta auðvitað bundið sínar verðlagsbreytingar við 3,5%. Ríkissjóður og sveitarfélög geta bundið sínar hækkanir við 3,5% og launþegahreyfingin getur komið og sagt: Ef allir taka þátt þá getum við sammælst um að hækka laun um 3,5% þannig að við förum ekki yfir 3,5%. Þannig gætum við komið verðbólgunni niður nánast á augabragði eins og gert var í þjóðarsáttarsamningunum 1990. Það Það þjónar engum tilgangi að standa hér og gagnrýna hvert annað endalaust, drullandi á bakið á hvert öðru. Við þurfum að leggja lið í þessari baráttu til þess að ná þeirri stöðu sem við viljum að sé hér á Íslandi. Það vita sjálfsagt flestir mína skoðun. Ég til framtíðar að það sé ekki hægt að byggja á þeim grunni sem nú er verið að byggja á og hef lengi verið þeirrar skoðunar. En á meðan mín ósk rætist ekki þá vil ég geta unnið að því og stuðlað að því að hér ríki einhver meiri stöðugleiki en ég hef verið að upplifa í gegnum tíðina. Það skiptir okkur máli, fyrir unga fólkið okkar, hvort það muni borga 3%–4% í vexti á þessu ári eða 7%. Þetta getur ráðið því hvort fólk haldi húsnæðinu sínu eða ekki, þannig að ég held að það sé nauðsynlegt núna

Það gengur ekki. Þetta er bara þríliðað, það verða allir að leggja sitt af mörkum ef þetta á að ganga upp. Það öfunda okkur allir, alls staðar í heiminum, af þessu norræna vinnumarkaðsmódeli sem hefur gilt í Skandinavíu en ekki nema að litlum hluta hér. En oft og tíðum hefur þetta gengið, að ríkisvaldið,

sama tungumálið og við þurfum að sammælast um að tala sama tungumálið og vera ekki alltaf í þessum umkenningaleik vegna þess að niðurstaðan er alltaf sú að við getum þetta ef við bara viljum þetta.

Frú forseti. Ég þakka hv. þm. Guðbrandi Einarssyni fyrir sína ræðu og kannski sérstaklega seinni hluta hennar.

Ég held að ég geti tekið heils hugar undir það að það er ekki skynsamlegt að hér séu allir að skylmast og raunverulega enginn að horfa í sömu átt eða ganga í takt. Komandi kjarasamningar eru okkur gríðarlega mikilvægir til að ná stöðugleika, ná niður verðbólgu og vissulega held ég að ríkisvaldið hafi þar hlutverk. Við getum síðan velt fyrir okkur hvort ríkið eigi að koma með einhverjar slíkar lausnir eða innkomu áður en kannski er búið að setjast niður.

fjárlagafrumvarpið myndi kannski gefa þann tón. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann telji ekki eðlilegt að aðilar vinnumarkaðarins setjist niður og reyni að ná sáttum og auðvitað kemur ríkisvaldið eitthvað þar að og síðan

hvort það þyki ekki eðlilegt að menn setjist niður fyrst og reyna að ná sáttum og síðan komi ríkið að.

Á þessum tímapunkti þá held ég að við þurfum einhverja drastískari umræðu heldur en bara það aðilar vinnumarkaðurinn, setjist niður og ríkið komi að borðinu á seinni stigum. Ég held að það þurfi umræðu strax

m.a. hvað varðar hlutdeildarlán og stofnframlög. Þetta skiptir auðvitað máli og er bara gott innlegg inn í þær umræður sem eru að fara fram fljótlega. En ég held að við þurfum að gera meira. Það er Það er alltaf verið að tala um að við þurfum að taka upp eitthvert norrænt samningalíkan en hluti af norrænu samningalíkani er norræn velferð. Hún þarf að vera til staðar hér og þess vegna verður ríkið að vera við borðið þegar menn ræða það hvernig við ætlum að ná utan um þetta sameiginlega. Það skiptir máli

Frú forseti. Ég vil þakka þingmanninum fyrir að eiga þessi orðaskipti við mig. Þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni og á þessum örfáu dögum sem liðnir eru af þessu þingi þá held ég að ég hafi heyrt frá nánast hverjum einasta þingmanni að mikilvægasta verkefnið núna sé að ná niður verðbólgu og í kjölfarið vöxtum.

á undanförnum tveim, þrem árum þar sem hækkunin þar hefur verið veruleg. Þetta er eitthvað sem skiptir íslensku þjóðina og velferðarkerfið, og raunverulega öll okkar kerfi, gríðarlega miklu máli á þessum tímapunkti.

og okkur tókst alveg gríðarlega vel að ná utan um kjarabætur þannig að við höfum séð verulegan kaupmátt á undanförnum árum. Það er staðreynd. Auðvitað gefur á bátinn varðandi þann kaupmátt þar sem verðbólga hefur vaxið verulega. En ég fagna þessum hugmyndum. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að vinna þverfaglega. Við þurfum að vinna þvert á flokka og við þurfum að reyna að ganga í takt. Mín lokaspurning er

Ég er eiginlega bara að verða það gamall að ég nenni ekki alltaf að vera að rífast um einhverja hluti. Af hverju reynum við ekki bara að finna einhverja niðurstöðu? Hver getur niðurstaðan verið? Á ég að fara að rífast yfir því að einhver sé að fá þetta og hitt? Ég vil að börnin mín og unga fólkið okkar búi í umhverfi þar sem fólk getur þrifist og verið öruggt. Hvernig gerum við það? Með því að búa til stöðugleika og þá þýðir ekkert að vera alltaf komandi hér og kenna hver öðrum um, en við verðum þá öll að segja: Já, ég ætla að vera í liðinu. Það þýðir ekkert fyrir suma að segja: Jú, kannski. Við verðum öll að vera í liðinu ef við ætlum að ná árangri. Það verða allir að leggjast á eitt um það að við ætlum að koma verðbólgunni niður. Við vitum að það hafa verið gerðir samningar eins og þjóðarsáttarsamningarnir sem drápu verðbólguna.

og við þurfum að horfa á þetta. Fólk þarf líka að fá að vita: Hvað fæ ég út úr þessu, að ég sé ekki að koma með